Dakle prelazimo na 7. točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 676 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državna tajnica Tajana Kesić-Šapić jel'? Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo zastupnici, pred vama se nalazi Zakon o potvrđivanju ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju ugovora o srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini CEFTA 2006. kojeg su dana 19. prosinca 2006. u Bukureštu nakon 4 kruga pregovora potpisali predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Makedonije, Moldove, Hrvatske, Rumunjske, Srbije i Kosova. Odmah na početku želim istaknuti kako ovaj ugovor smatramo velikim uspjehom hrvatske gospodarske diplomacije. Naime nakon dugih rasprava o budućnosti CEFTA-e prihvaćena je hrvatska inicijativa da upravo proširenje i modernizacija CEFTA-e bude okvir za daljnju liberalizaciju trgovine u regiji. Stoga je u Bukureštu 6. travnja 2006. godine zajedničkom deklaracijom premijera dogovoreno da do kraja svibnja 2006. započnu i do kraja 2006. godine budu završeni pregovori za sklapanje ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju srednjeeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini. Osnovni cilj ovog ugovora je ujedinjavanje postojeće razine liberalizacije trgovine ostvarene kroz mrežu dvostranih ugovora o slobodnoj trgovini u jedinstveni ugovor. Nadalje ciljevi ovog ugovora jesu: daljnje povećanje vanjskotrgovinske razmjene, prije svega izvoza među zemljama regije, uklanjanje prepreka u trgovini, poboljšanje uvjeta za poticanje ulaganja, postupno otvaranje tržišta javne nabave i uvjeta tržišnog natjecanja te pružanje odgovarajuće zaštite prava intelektualnog vlasništva. Za razliku od osnovnog CEFTA ugovora iz 1992. godine a koji nije bio sasvim usklađen s odredbama WTO-a CEFTA 2006. ugovor uključuje moderne odredbe u potpunosti usklađene s pravilima Svjetske trgovinske organizacije čime se željelo pomoći zemljama koje još nisu članice te organizacije da što prije prilagode svoje trgovinske sustave globalnim trgovinskim pravilima. Osim uobičajenih odredbi o slobodnoj trgovini tekst ovog ugovora pokriva i neka nova područja suradnje kao što su: jačanje suradnje na području trgovine uslugama te poticanje i zaštita ulaganja. Važna novina CEFTA-e 2006. je i detaljno razrađen postupak rješavanja sporova koji uključuje i arbitražu, a u cilju osiguravanja što bolje implementacije ugovora kao i osnivanje CEFTA tajništva kao malog administrativnog tijela koje će biti tehnička podrška radu zajedničkog odbora zaduženog za nadzor i provedbu ovog ugovora. Ovaj će ugovor stupiti na snagu tridesetog dana nakon polaganja pete isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju kod depozitara CEFTA-e dakle Republike Hrvatske. Napominjem kako su CEFTA 2006. ugovor do danas ratificirale Albanija, Crna Gora i … /Govornica Poštovane dame i gospodo zamjenom trideset i jednog bilateralnog ugovora o slobodnoj trgovini koji sadrže niz izuzeća i ograničenja koja predstavljaju barijere za slobodan protok roba, usluga kapitala s jednim multilateralnim ugovorom učinit će se značajan korak u smjeru jačanja ekonomskih veza i povećanja međusobne trgovine ali i poticanje ulaganja u zemlje članice CEFTA-e. Od novog CEFTA ugovora Republika Hrvatska očekuje prvenstveno daljnje povećanje izvoza u zemlje potpisnice ugovora te bolji položaj hrvatskih gospodarstvenika na tim tržištima. Uvjereni smo kako će Republika Hrvatska kao gospodarski najrazvijenija zemlja u regiji u okviru nove CEFTA-e ostvariti značajne gospodarske koristi. Povećati izvoz i proizvodnju, privući strana ulaganja te u konačnosti ostvariti veći gospodarski rast kako Hrvatske tako i regije u cijelosti. Istovremeno uvjereni smo kako će ovaj ugovor u budućnosti ispuniti i svoju zadaću pripreme zemalja regije za članstvo u Europskoj uniji. Poštovane dame i gospodo zastupnici donošenjem ovog Zakona i stupanjem na snagu Ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini stvorili smo okvir za snažniji nastup hrvatskih tvrtki i gospodarskih subjekata na tržištima zemalja jugoistočne Europe a sada je na samim poduzetnicima da svojim znanjem i poslovnim iskustvom tu priliku za povećanje izvoza iskoriste na najbolji način. Hvala. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime Kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Molim Zdenku Babić-Petričević da da pozorno sluša gospodina Kajina državna tajnice, uvažena gospodo zastupnici eto kakva, da se našalim na početku, kakva nam je sudbina. Kada Hrvatska ne može u Europsku uniju onda može u malu i veliku Jugoslaviju. Jasno šalim se. Ovo je gospodarski sporazum. Ovo je sporazum o CEFTA-i. CEFTA obuhvaća Republiku Hrvatsku, Republiku Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Kosovo plus Moldaviju. Da se razumijemo. Ne boji se IDS nikakvog gospodarskog sporazuma. Dapače mi smo za slobodnu trgovinu. Ako bi bili protivnici tog sporazuma bili bi i protiv interesa Republike Hrvatske. Zašto? Republika Hrvatska ovako, izvozi u Bosnu i Hercegovinu milijardu i 310 milijuna dolara. Uvozi iz Bosne 600 milijuna dolara. Plus znači na hrvatskoj strani 710 milijuna dolara. U Srbiju izvozimo 516 milijuna dolara. Uvozimo iz Srbije 227,3 milijuna dolara plus na hrvatskoj strani 289 milijuna dolara. Nažalost podatke za Albaniju nisam uspio dobiti. U Moldaviju dva i pol milijuna dolara. Uvozimo 5,7 milijuna dolara. Znači minus 3,2 milijuna dolara. U Makedoniju izvozimo 83 milijuna dolara. Uvozimo 179 milijuna dolara minus 96 milijuna dolara. Međutim kada to gledamo na prošlogodišnjoj razini Hrvatska na tom tržištu ostvaruje suficit od 946 milijuna dolara. Možda i više. Ili kako to izgleda recimo za prva tri mjeseca 2007. godine? U Bosnu i Hercegovinu Hrvatska je izvela 333 milijuna dolara. Uvezli smo u tom istom periodu 166 milijuna dolara. Znači na prostoru Bosne izvozimo 12,7% naših roba. Uvozimo svega 3%. U Srbiju smo izvezli 129 milijuna dolara. Uvezli smo za prva tri mjeseca 64,9 milijuna dolara. U Crnu Goru smo izvezli 25,6 milijuna dolara. Uvezli smo svega jedan i pol milijuna dolara. U Makedoniju smo izvezli u prva tri mjeseca 25,5 milijuna dolara. Uvezli smo 48,7 milijuna dolara. U Moldaviju smo izvezli 0,3 milijuna dolara, 0,3 milijuna dolara, uvezli 1,6 a u Albaniju smo izvezli 5,6 milijuna dolara, a uvezli 0,8 milijuna dolara. Znači, za prva tri mjeseca ostvarili smo suficit od 240 milijuna dolara na tom tržištu. Evo upravo to je onaj razlog zbog čega jedan ovakav sporazum treba podržati. Unutar Hrvatske najveću korist od tog sporazuma imat će jasno one hrvatske županije koje najviše izvozi. To je Grad Zagreb. To je Županija istarska. Zanimljivo je i to da su najveće investicije hrvatskih tvrtki u ovom času ni manje ni više nego u Republici Srbiji i razumljivo sklanjanje novca na sigurno u Švicarskoj. Znači, naši tajkuni najviše ulažu u Srbiju i u Švicarsku. Zanimljivo je da su ti hrvatski investitori u Srbiji hrvatski rekoh tajkuni koji su do svega do čega su došli, došli ranih devedesetih godina. Znamo i zašto kada su možda bili i grlati nacionalisti. Ali novac ima svoju logiku i buši tamo rekli bi Srbi gdje ni burgija neće. Rat je za nama. Vrijeme je investicija. Vrijeme je ulaganja. Vrijeme je trgovinske razmjene, pa i sportskih priredbi evo vidimo što se dogodilo dole u Sinju itd. Ono što jasno čovjeka boli da tamo dolaze ljudi koji su devedesetih godina švercali ne znam oružje, naftu, drogu, hranu itd. Ako ne institucializiramo trgovinu mi što radimo? Mi potičemo šverc, potičemo i kriminal. Iako jasno mafiji nacionalni predznak nikad nije predstavljao problem ni ranih ni ovih godina. Na žalost ne predstavlja im to problem ni carina, ni policija, ni naši sudovi, ne predstavlja im problem ni Državno odvjetništvo, ni USKOK. Oni rade sve u i tako možda će biti i u buduće i između ostalog da bi i taj element spriječili potrebni su ovakvi sporazumi. Što reći o CEFTA-i? Ovako. Ako smo predstavnicima Srbije na pjesmi Eurovizije dali 12 bodova, neka nemam ništa protiv, onda nemamo razloga biti ni protiv CERTA-e. Ovi sporazumi su na neki način prilika da se ovi prostori znači bolje razumiju, bolje gospodarski, prometno povežu, da se bolje turistički vrednuju i da se na kraju eto šta ja znam možda i bolje upoznaju. I konačno, ovi sporazumi ja bih se usudio reći najbolje liječe ove ratne frustracije i poratne rane. Jasno je da nitko u Hrvatskoj ne može zaboraviti niti ne smije zaboraviti na Vukovar, ne smije zaboraviti na 13000 ubijenih mladića. Ali evo i jedna Francuska i Njemačka danas iskreno surađuje. Prvi odlazak jednoga kako se zove sarkozija izvan zemlje bio je ili je u Berlin tijekom današnjeg dana, nakon pedeset godina. Dobro. Ali, čini mi se da su eto surađivali iskreno i gospodarski i nakon '45. Evo i Evo i mi i Talijani krvavo smo ratovali od '41. do '45. pa sa Talijanima danas imamo najveću robnu razmjenu, a i prepustili smo im 50% bankarskog tržišta. Ista je stvar pretpostavljam sa Rusima i Fincima, Amerikancima, Japanima itd. Japancima i Amerikancima. U preambuli ovoga dokumenta u članku 1. vidimo da se, da Kosovo ne zastupa Vlada u Beogradu već privremena uprava Ujedinjenih naroda na Kosovu kako se ovdje kaže u skladu sa Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ne znam kako na to gleda Beograd, ali izgleda da su neki procesi neumoljivi o čemu govori Condolisa Rais i da stabilnost na Balkanu još neko vrijeme na žalost neće biti postignuta što god da se dole na tom prostoru dešavalo. I zato Hrvatska treba u Europsku uniju. Konačno, sve zemlje koje su ušle u Europsku uniju od toga su profitirale i ja želim duboko vjerovati da će se to dogoditi i sa Republikom Hrvatskom. Ja na Europsku uniju gledam otprilike kao na ligu prvaka u nogometu. Znamo da nećemo osvojiti kup, ali isto tako znate da je bolje igrati u toj ligi nego biti izvan te lige. Znamo svi da ni Dinamo ni Hajduk neće osvojiti kup, ali kada u Split ili Zagreb dođe jedna Barcelona, dođe Milano, dođe Manchester, ne znam Bayern. To je odmah 4 ili 5 milijuna kuna u njihovoj kasi, a u pravilu se igra i dobar nogomet i nakon toga je prava fešta. E pa sad ti budi protiv Europske unije! I zato kažem da nemamo razloga biti niti protiv ovog sporazuma. Nemamo razloga biti protiv CEFTA-e. Neće nas CEFTA znači vratiti u Jugoslaviju, ali slobodna trgovina nam može ja osobno želim vjerovati pomoći na tim tržištima. Ne bi bilo loše kada bi na tim tržištima nastupali i zajedno sa slovenskim tvrtkama i ne treba se bojati ja kažem slovenskog referenduma, pogotovo ne ako Slovencima objasnimo koju korist oni ostvaruju na hrvatskom tržištu. Pragmatični kao što jesu sigurno na to ne bi nikada pristali ili ne bi za takav referendum glasali. Koji su ciljevi CEFTA-e? Evo ovdje se kaže na strani 12 odnosno 13 da ujediniti u jedan ugovor postojeću razinu liberalizacije trgovine ostvarenu kroz mrežu dvostranih ugovora. Znači, sve ovo o čemu je danas ovdje riječ već na neki način u nekom dokumentu zapisano. Dalje poboljšati uvjete za poticanje ulaganja uključujući izravna strana ulaganja, proširiti trgovinu roba i usluga, te ojačati ulaganja poštenim, jasnim, ustaljenim, predvidivim pravilima, otkloniti prepreke, te poremećaje trgovine i olakšati kretanje roba u tranzitu, te kretanje roba, usluga između područja stranaka i da ne nabrajam sve ove daljnje ciljeve. Kao što je Europska unija kao što svi znamo projekt krupnog kapitala. Znamo da je to počelo tamo pedeset i neke sa čelikom. Taj kapital danas u većoj ili manjoj mjeri danas je prisutan u Hrvatskoj, prisutan je u nekom dijelu i u Srbiji, doduše u znatno manjoj mjeri u Makedoniji ili Bosni i on ne želi više da ga se sputava. Jednostavno zato mu treba CEFTA a ne da nailazi na granicu svakih 50 ili manje kilometara. Rekoh kroz tu logiku i sami ćemo imati interesa i da zaposlimo ljude i da plaćaju te tvrtke poreze, da ovdje ulažu itd., a najveće koristi imati će u Hrvatskoj još jedanput ću reći, oni krajevi koji najviše izvoze, Zagreb, Istra. Bojazan za poljoprivredne proizvode, ja držim da tu također tog problema, taj Hrvatska vidimo više izvozi poljoprivrednih proizvoda u te zemlje nego što uvozi. "Agrokor" recimo kao vodeća korporacija u Hrvatskoj ulaže u Srbiju. Nije slučaj da obrnuto, neka srpska tvrtka takvoga tipa ulaže u Hrvatsku. Sutra će to činiti i "Laktalis", "TDR" je želio pa je istisnut iako izvozi danas sam baš listao podatke, 23,9 milijuna dolara cigareta na srpsko tržište, sigurno 50-tak i više na tržište Bosne i Hercegovine itd. a ono zaobilazno kako ide, o tome drugom prilikom. Istina je, vjerojatno će jedan Todorić u svoju poslovnu mrežu unositi robe i iz Srbije itd., ali poljoprivrednicima mi zapravo možemo u ovoj zemlji najviše pomoći ako im dodijelimo zemlju, ako im damo zajmove da dođu do opreme i do strojeva, ako im jamčimo otkup tih poljoprivrednih proizvoda, izgradimo veletržnice, izgradimo tu malu prerađivačku industriju poticajima itd. i ako zagarantiramo izvoz tih proizvoda, a to ćemo između ostalog i ovakvim jednim zakonskim prijedlogom o CEFTA-i. Na strani 15 ovoga materijala u članku 8. doslovce se kaže uvozne carine ukidanje, stranke će ukinuti sve uvozne carine, sve pristojbe s jednakim učinkom te uvozne carine fiskalne naravi u trgovinskoj razmjeni između stranaka na datum stupanja na snagu ovog ugovora na sve proizvode osim na one koji su predmet dvostranih povlastica koje su navedene sada da ih ja ne čitam, u dodatku 2. Za proizvode jasno navedene u dodatku 2. sve uvozne carine, sve pristojbe s jednakim učinkom, sve uvozne carine, fiskalne naravi u trgovinskoj razmjeni između stranaka postupno će se snižavati te ukinuti unutar prijelaznog razdoblja koje završava 31. prosinca 2008. godine a prema rasporedu navedenom u tom dodatku. Znači i svi ti proizvodi 31.12.2008. biti će oslobođeni carina, ali će se plaćati PDV, zato će se potaknuti jedna i investiciona aktivnost na koju će se plaćati drugi porezi, prema tome i od toga se može profitirati. Za kraj, koja god Vlada bila ovaj sporazum ovakvoga tipa bi u konačnici morala prihvatiti. Jednostavno nema tu puno prostora ni za ovu Vladu ili za neku buduću ili ne znam vladu bilo koje političke provenijencije. pitanje sukcesije za ex-Jugoslavijom to ćemo jasno rješavati na drugačiji način. Apeliram da se sukcesija što je moguće ubrza ili što prije završi, a pošto to neće biti okončano u skoro vrijeme onda je vrijeme jasno da se radi, da se trguje da se ne znam utrkuje konjima, pjeva na Euroviziji i da se jasno vodi jedna dobrosusjedska politika prema svim susjedima i da pokušamo razvijati turizam itd. ne zaboravljajući na ono što se dogodilo od 91. do 95. poštujući svoje jasno jer na taj način i koristeći prilike da nešto zaradimo i na drugim tržištima. Eto sa tim riječima, a imajući na umu da eto prošle godine smo imali suficit od preko 950 milijuna dolara na tim tržištima, ove godine će biti sigurno suficit na hrvatskoj strani od preko milijardu dolara mislim da ovaj ugovor o pristupanju kako ga mi zovemo srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, znači CEFTA-i treba prihvatiti jer od toga može imati najveće koristi ona država u tom prostoru koja je u ovom trenutku gospodarski najrazvijenija, socijalno najstabilnija a to je danas između ne Bog zna kakvog uzora, upravo Republika Hrvatska.

koji su svoje bogatstvo stekli prodajom droge, švercom i drugim nečasnim radnjama. To naprosto nije točno. U Sinju je bila organizirana međunarodna alpska utrka, međunarodno alpsko takmičenje,

Hvala lijepa. Gospodin kolega Kajin je rekao da ne postoji bojazan za poljoprivrednike i za poljoprivredu. Na žalost taj navod nije točan. Postoji bojazan za poljoprivrednike i poljoprivredu naročito one koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, jer moramo znati da Hrvatska u ovom dijelu trenutno danas što se tiče cijena konkurentne samo dva proizvoda, a to je kukuruz i mandarine, a svi ostali daleko su jeftiniji na ovim drugim tržištima pa prema tome ta bojazan postoji, imati ću vremena pa ću to elaborirati. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Zdenka Babić Petričević. **Babić-Petričević, Zdenka (HDZ)** Gospodine dopredsjedniče. Kolega Kajin nije točno, pa niti se smije u šali reći za saborskom govornicom da se Hrvatska vraća ili u veliku ili u malu Jugoslaviji. O suradnji pa i gospodarskoj i inoj o tome možemo razgovarati i svatko o tome ima svoja mišljenja. Ali ja ću vas podsjetiti na Ustav Republike Hrvatske, članak 141. stavak 4. koji glasi, a još Ustav nismo promijenili i nadam se da nećemo ga mijenjati jer smo pobijedili koalicijsku vlast koja više neće stupiti na snagu u Hrvatskom saboru. Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu većinom glasova ukupnog broja birača u Hrvatskoj državi. Točka! kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Pravo je zadovoljstvo vidjeti da ovako važne gospodarske teme izazivaju posebnu pažnju u Hrvatskom saboru, to zaista na najbolji način dokazuje i ova poluprazna dvorana. To je prvo. Drugo, mislim da je jako važno istaknuti jasno CEFTA nema nikakve veze s obnavljanjem bilo kakve Jugoslavije nove ili stare. Ako želimo po našem starom dobrom običaju ozbiljne teme banalizirati, onda ih pretvaramo u političke trivijalnosti o kojima raspravljamo predugo, previše, a suštinu problema zaobilazimo. Događa nam se kao posljedica takvih dobrih ili loših običaja nešto što zaista ne želimo. Danas mislim da na dnevnom redu imamo jedan ozbiljan sporazum i zbog toga dozvolite o njemu nekoliko riječi. Potpisivanjem zajedničke deklaracije o novoj CEFTA-i dosadašnja regionalna gospodarska suradnja koja je bila temeljena na mreži od 30-tak bilateralnih ugovora koji su bili međusobno različiti i nekompatibilni itd. o slobodnoj trgovini zamjenjuje se jednim multilateralnim ugovorom koji se uspostavlja sa ciljem definiranja i funkcioniranja jednog jedinstvenog tržišta, tržišta nove CEFTA-e. Svakako to je prilika, ali i izazov. Što će se stvarno dogoditi to ćemo tek vidjeti tko će dobivati, tko će gubiti. U svakom slučaju možemo za tu vrstu igre reći kao što se vrlo često u ekonomiji i drugim područjima znanosti govori to je igra s nultom sumom, koliko jedan dobije, toliko će drugi na žalost morati izgubiti. Nesporno je da ovaj prostor integriranog tržišta jugoistok Europe nudi mnogima mnogobrojne mogućnosti i nadamo se da će se to upravo dogoditi sa Republikom Hrvatskom kao što statistike pokazuju Republika Hrvatska na tom prostoru zaista ima čitav niz komparativnih prednosti, prednosti koje su danas realnost, ali prednosti koje ne moraju biti dane zauvijek. U svakom slučaju homogeniziranje ovog gospodarskog prostora cilj je onih koji su uspostavili ovaj gospodarski regionalni okvir suradnje i u čemu je Republika Hrvatska i posebno hrvatska Vlada i posebno hrvatski premijer imali važnu, ja bih rekao gotovo ključnu ulogu. neće biti niti jednostavno, niti lako i toga moramo biti svjesni i o tome moramo voditi računa. Svakako da je igra na tom gospodarskom prostoru izazov za regionalne igrače, za velike hrvatske tvrtke koje su dokazale svoju konkurentnost i uspješnost ne samo u Republici Hrvatskoj nego i na širem regionalnom prostoru "Agrokor", "Podravka", "Dalekovod" itd. imaju zaista priliku na tom prostoru osigurati svoj daljnji gospodarski rast, poboljšanje svojih bilanci, na kraju sve to skupa treba imati pozitivnih efekata na rast bruto nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, isto tako to će biti prilika i izazov za one najbolje, ali može biti i prijetnja za one koji nisu dovoljno dobri, koji se nisu na vrijeme restruktuirali, koji nisu na vrijeme dovoljno shvatili sve ono što jedan takav novi slobodni slobodni trgovinski prostor, jednog takvog turbulentnog političkog okruženja nosi sa sobom u budućnosti. Najjednostavnije svakako treba naglasiti jasno Republika Hrvatska ima priliku da svoju vodeću gospodarsku snagu i ulogu u ovoj regiji potvrdi i afirmira putem snažnijeg izvoza u taj prostor te i na taj način ubrza vlastiti gospodarski rast i razvoj kako bi se u tom smislu još snažnije potaknule i pokrenule hrvatske tvrtke i hrvatski gospodarstvenici. Rekao sam jednom prilikom ovdje i na aktualnom satu nije to samo stvar hrvatskih gospodarstvenika i hrvatskog gospodarstva, nego je to prilika i za mnoge druge institucije koje trebaju davati potporu čitavom tom procesu bez odgovarajućih sustavnih analiza, analitike, procjena, teško je moguće osigurati stabilan i pouzdan uspjeh na ovom tržištu. Konkurentne prednosti hrvatskog gospodarstva ovaj čas su očite, ali konkurentne prednosti hrvatskog gospodarstva nisu zauvijek dane i svatko u tom prostoru ima pravo optimizirati svoje osobne interese, svoje performanse kako bi ostvario što je moguće više. Dobitak za jednog, gubitak za drugog. Istraživanja o ulaganjima glede privatizacije gospodarskih perspektiva Republike Hrvatske u jugoistočnoj Europi treba biti predmet interesa niza institucija, neću reći uglednih, to još trebaju dokazati i drugih znanstvenih instituta koji su vezani uz ovu problematiku. To je prilika i izazov. Prilika i izazov i za akademsku zajednicu. Prilika i izazov za sve one danas koji na sveučilištu ne znaju što bi radili, na čemu bi doktorirali i magistrirali itd. To su stvarni i realni problemi, te probleme kao realne, kao važne treba prepoznati prihvatiti se izazova i njima se baviti, publicirati, ne pisati za sebe, gotovo samo za sebe, a da to nitko drugi ne koristi, ne pročita. S obzirom na dugoročni i strateški značaj ovog prostora za gospodarski rast i razvoj Republike Hrvatske komparativna analiza prednosti koje hrvatsko gospodarstvo danas ima u tom prostoru može biti od posebnog značaja, ali isto tako predikcija ili predviđanje kako ti odnosi mogu izgledati u budućnosti ja bih rekao itekako je interesantna, važna tema u smislu dugoročnog planiranja i gospodarskog rasta i razvoja hrvatskog gospodarstva i hrvatskih tvrtki. Kao što je rečeno, ponovit ću, CEFTA bi dakle trebala harmonizirati sustav robne razmjene jer jedan takav multilateralni ugovor okvirni je važan i ja bih rekao nužan. svi to često naglašavamo, nedvojbeno je ovog časa najrazvijenije gospodarstvo u ovoj regiji od tog novog ugovora i takvog multilateralnog okvira bilo bi logično očekivati da ono ima kratkoročne prednosti, a isto tako da ima i dugoročno najveću korist, no međutim to je izazov i s tim izazovom se treba suočiti. Robna razmjena rečeno je i prije, a i dobro poznato manje-više svima Republike Hrvatske sa zemljama novim članicama CEFTA-e je takva da tu ostvarujemo suficit. To je itekako jedan važan prelazni proces prema onom zahtjevu koji će biti daleko teži, izazovniji, na jednom konkurentnijem i težem tržištu budućeg integriranog europskog tržišta na kojem će se naći Republika Hrvatska. Novi multilateralni ugovor trebao bi dalje liberalizirati pravila trgovine i robne razmjene, govoreno je ovdje o zaštiti ulaganja, usluga itd. i to je posao koji stoji pred nama. Ponavljam i još jedanput ću reći da sve ove analize komparativne prednosti hrvatskog gospodarstva i mogućnosti boljeg iskorištenja tih komparativnih prednosti na ovom daleko većem tržištu mogu biti izazov za Hrvatsku gospodarsku komoru, Hrvatsku udrugu poslodavaca, poslodavaca, Nacionalno vijeće za konkurentnost itd. Odgovarajuće sektorske analize, slabosti, prednosti prilika itd., potrebne su i nužne. Uspjeh, svakako nije sporno pripast će najbolje organiziranim, najbolje informiranijim, tehnološki superiornijim, onim koji će biti kreativniji i organiziraniji i agilniji na tom prostoru. Da li smo to mi pokazat će tek vrijeme? Ugovor o izmjeni, dopuni i pristupanju srednjeeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini CEFTA trebao je stupiti na snagu 1. svibnja 2007. godine. No, uvjet je polaganje isprava o ratifikaciji i prihvatu ili odobrenju kod depozitara do 31. ožujka 2007. godine. Zadovoljstvo je očekivati da ćemo u petak u ovom Hrvatskom saboru usvojiti jedan takav važan ugovor. Što reći dalje na kraju? Dalje priče o konkurentnosti koje se čuju iz usta ljudi koji vjerojatno o konkurentnosti puno ne znaju pretvorit će se vrlo skoro iz sfere politički akademskih rasprava u stvarnost. Stvarnost u kojoj treba osigurati stvarne rezultate. Bit će to prilika za rast ali, isto tako nažalost i mnogi drugi susrest će se sa krizama. Jer brzina restrukturiranja mnogih hrvatskih tvrtki još ovog časa nije dovoljna i takvo tržište prisilit će mnogo veću dinamiku prilagođavanja kako bi se moglo na ovom izazovnijem tržištu koje je tek prvi korak pred daleko pred daleko teže i složenije izazove jedinstvenog europskog tržišta stoji. Takve okolnosti kao što sam rekao prilika su za restrukturiranja i istovremeno i pritisak i potreba da se to restrukturiranje hrvatskog gospodarstva ubrza i kako bi one priče o ekonomiji utemeljenoj na znanju zaista imale stvarnog temelja. Znanstvene rasprave, okrugli stolovi pa čak i mnogi mnogi istraživački projekti u ovom području mislim da mogu imati svoje mjesto i svoj interes i svoju perspektivu. Tako na kraju ništa neobično rade sve razvijene države, planiraju, predviđaju, simuliraju, razigravaju kako bi ono što će se dogoditi bilo predvidivo i u njihovom interesu. Konkurencija je izazov za spremne i pripremljene, konkurencija nažalost kod onih koji su nespremni izaziva strah, frustracije, pa nije čudo zbog toga što se pojavljuju i priče o nekoj novoj Jugoslaviji itd. rekao bih na kraju sljedeće. Zbog značaja ovog ugovora i njegove perspektive i važnosti za razvoj hrvatskog gospodarstva dugoročno, klub HDZ-a predlaže da se u Hrvatskom saboru prilikom ratifikacije ovog sporazuma obvežemo da ćemo jednom u šest mjeseci u narednih nekoliko godina, u Hrvatskom saboru imati odgovarajuća izvješća koja pokazuju u kojoj mjeri uspješno i kvalitetno se provodi Zakon o interesu hrvatskog gospodarstva i hrvatske države. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Riječ ima u ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Božidar Pankretić. Hvala lijepo potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Pa, na početku ću se složiti sa uvaženim kolegom Ćosićem koji je ovdje na početku napomenuo da se radi o jedno izuzetno ozbiljnoj temi koja i po mom skromnom mišljenju ne zaslužuje da ova dvorana bude poluprazna. Mislim da bi trebala bit malo više ispunjena jer mislim da bi se trebali malo više udubiti u sam dio ovoga ugovora kojega trebamo ratificirati. Na početku želim jasno reći, mislim da kada bi ovaj ugovor pogledali onako odozgora i ne udubili se detaljno u njega, pa možda bi ja se i složio sa nekim stvarima koje su dosada ovdje govorene u onom globalnom dijelu. sa ovim ugovorom HSS se pozabavio još prije godinu dana i to još u travnju 2006. godine, kada su određeni razgovori započeti na ovu temu, kada se dosta govorilo, podsjetit ću vas možda sad ovo Nova CEFTA 2006., zvuči ovak' dosta simpatičnije. Govorilo se o zapadnom Balkanu, govorilo se o nekim stvarima koje nisu naišle na dobar odjek ukupno u hrvatskoj javnosti, a mogu vam reći da nisu naišle na dobar odjek i kod onih stručnjaka koji su se pozabavili određenim segmentima u ovom dijelu. Mi smo se potrudili i tada smo izradili onaj segment za kojega želimo vrlo jasno, argumentirano ovdje razgovarati. I ja mogu prihvatit one argumente koji su ovdje jasno izneseni. Ako gledamo ukupnu gospodarsku razmjenu, ako gledamo ukupnu bilancu onda je ona pozitivna za Hrvatsku. Hrvatska definitivno se nameće kao jedan lider tog prostora. I mislim da se tu ne može oko tih činjenica polemizirati. Ono što možda je uvaženi ja bih rekao ekonomista gospodin Primorac spomenuo, a mislim da bi bilo dobro to možda evo, i citirat ću ga ponoviti ovdje. To je napomenuo također još prošle godine kada su i Bugarska i Rumunjska bile na neki način članice ove rekao je jednu ja bih rekao važnu činjenicu, da se Hrvatska nikako ne smije uživjeti u poziciju lidera nove CEFTA-e, jer bi ta pozicija trebala nam donijeti nešto što bi bilo vrlo loše, a to je da smo mi ja bih rekao jedan onda brod i izvlačimo i usporavamo vlastiti brod jer moramo povlačiti i neke druge. Naročito to treba promatrati u kontekstu onih najava koje su govorile da bi nova CEFTA bila neka povlaštena asocijacija prema Europskoj uniji, a sve to bi možda dovelo do toga da ono što mislim da je svima nama krajnji cilj i za što se svi zalažemo, a to je krajnji ulazak u Europsku uniju, zasigurno usporilo vezano uz Hrvatsku. Mi smo bili i provokativni i provocirali smo hrvatsku Vladu govoreći da ne treba srljati kao guske u maglu u pogledu tog pitanja, nego treba detaljno analizirati. Analizirajući konkurentnost hrvatske poljoprivrede i prehrambene industrije prema zemljama Nove CEFTA-e 2006., nažalost u tom kontekstu došli smo do poražavajućih podataka. I to je ono na što želim ovdje jasno upozoriti, ono u čemu ovdje želim vrlo jasno progovoriti. su naša traženje bila opravdana. Ako smo upozorili da su se stvorili određeni problemi, da imamo određene probleme u tim odnosima a tražili smo samo da se izađe sa nečim a vjerujem da bi nam to bilo potrebno i o tome sam već ovdje govorio kada govorimo o Europskoj uniji jednom studijom koliko dobivamo a koliko gubimo ili cost benefit studium pa da malo se pozabavimo brojkama, da malo vidimo što to znači za pojedine grane i što znači ja bih rekao i naše popuštanje. Danas ovdje nije bilo spomenuto. Vrlo jasne odredbe oko stupanja u CEFTA-u su bile do ovog novog potpisivanja. One su bile da svaka zemlja mora udovoljavati tome da bude kandidat za ulazak u Europsku uniju. Vi znate svi koliko smo mi u tom putu ja bih rekao sve Vlade, svi oni koji su sudjelovali oko toga znaju kako je to baš ne lagan put, ne put koji bi svakome poželjeli i koliko je za to također potrebno i rada, posla a svakako i odricanja. Dakako, trebaju biti potpisani bilateralni sporazumi, ne suspendirani nego potpisani koji se provode. Mi znamo koje probleme imamo sa Bosnom i Hercegovinom, sa Srbijom, gubitke koji iznose desetke i desetke milijuna dolara. Članstvo u Svjetskoj trgovačkoj organizaciji također od uvjeta koji je bio da bi postali članica CEFTA-e. Možda neki ne znaju detalje. Nažalost, moram reći. Mnoge stvari i mnoge uvjete koje smo mi morali prihvatiti da bi postali članica Svjetske trgovačke organizacije su pojedine sektore u Hrvatskoj koštali i to je definitivno činjenica. E sada, to sve mi sada kažemo ne treba biti sada jer mi imamo sada nove uvjete, postoji nova CEFTA, u toj novoj CEFTA-i postoje druge stvari. No međutim, mislim da nije dobro da o ovim stvarima o kojima danas govorimo prijeđemo preko njih. Mi smo se potrudili pa smo i napravili jednu anketu što javnost misli o tome. Nismo ju radili mi, radila je jedna agencija, neću ovdje reklamirati. I moram vam reći da od tisuću građana preko njih 41% se negativno izrazilo o tome. Nismo spominjali zapadni Balkan jer bi onda vjerujem taj postotak bio i puno više. Spominjali smo ipak proširenu CEFTA-u ili novu CEFTA-u. Mislim da ovi podaci nas upozoravaju na određene stvari. Mislim da smo sada došli u situaciju kada je evo ovaj visoki parlament doveden u situaciju gotovo da ratificira ovaj ugovor a bojim se da se nismo sa njime pozabavili na onoj dubljoj analizi. Sada mi dozvolite možda malo više riječi koje su vezane uz sam ovaj sektor poljoprivrede gdje želim jasno upozoriti što i nažalost kakve negativne posljedice su moguće u ovom dijelu. Moram reći da mi ne bude zamjereno. Imam spoznaje da je naš pregovarački tim koji je pregovarao imao zasigurno pune ruke posla, puno truda dakako onaj dio do kog su oni bili odgovorni i vezani za taj dio. Naglašavam da je dosadašnja liberalizacija domaćeg tržišta i kroz Svjetsku trgovačku organizaciju i kroz ugovor sa Europskom unijom dovela do velikog povećavanja uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Hrvatsku. Prisjetit ću vas 2005. taj uvoz premašio je rekordnih milijardu i 600 milijuna američkih dolara, prošle godine gotovo milijardu 850 milijuna američkih dolara. Kada to da se maknemo od ovih apsolutnih iznosa preračunamo na broj koji nam po meni najjasnije govori u kojoj smo situaciji onda dolazimo do podatka da je Hrvatska sa 376 američkih dolara po stanovniku razmjerno promatrana jedan od najvećih uvoznika hrane u Europi. Ja se osobno sjećam koje sam kritike osobno trpio u tom dijelu kada je ta rekao bih išla prema gore i mislim da ona nije zaustavljena, nužno je potrebno učiniti nešto u ovom dijelu i na taj dio jasno upozoravam. Hrvatska bilježi golemi deficit razmjene kod svih primarnih poljoprivrednih proizvoda i to sam rekao osim kukuruza, mandarina i dakako u stočarstvu kopitar. Uvoz poljoprivrednih proizvoda i nadalje se povećava a izvoz se smanjuje i moram reći i tu ću vam sada navesti podatke, najnovije podatke koji vjerujem da će vas sve jasno dovesti u sliku u kojoj se sada nalazimo. Za prva tri mjeseca ove godine kada promatramo vanjsko-trgovinsku razmjenu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda onda je uvoz povećan za 17%, skoro 18 a izvoz je pao za 4%. Jedan trend na koji sam upozoravao također ovdje za ovom govornicom kada smo govorili o određenim kvotama, podsjetit ću kvote za šećernu repu. Nažalost, to se poklopilo i sa neizvozom tune kao jednog od vrlo značajnih izvoznih proizvoda u ovo vrijeme. I kada uspoređujemo deficit za prva tri mjeseca u ovom dijelu vanjsko-trgovinske razmjene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda on iznosi 171 milijun američkih dolara i za 81%-tni poen je veći nego 2006. godine. Ovo su podaci Hrvatske gospodarske komore definitivni, znači nisu podaci koje bi netko bilo od kud izvadio. Možda je bitno u ovom trenutku reći možda što oni oslikavaju. Kada pogledamo samo jedan segment u tom dijelu a primjerice stočarsku proizvodnju možda će vam slikovito nešto značiti da u prva tri mjeseca uvezeno 20 tisuća 397 komada goveda prosječne težine 420 kilograma a ono što je poražavajuće naročito kad znamo da je na snazi sada interventni otkup i kad znamo što se događa sa svinjogojskom proizvodnjom u prva tri mjeseca uvezeno je 132 tisuće 64 komada svinja kada se to preračuna na prosječnu kilažu od 100 Zato moram reći da ova upozorenja koja idu prema ovom dijelu koji se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, kada ih usporedimo sa konkretnim podacima Hrvatske gospodarske komore mislim da svi mi se moramo malo zamisliti i reći gdje smo sada, što je potrebno učiniti i da li samo ratifikacijom ovog sporazuma smo učinili sve. Ispričat ću vam vrlo zanimljivo svoj susret od prije nekoliko dana sa parlamentarnom delegacijom Bosne i Hercegovine koji su jasno došli ovdje, rekli i poručili mi nećemo potpisati Sporazum u novoj CEFTA-i jer naš odnos sa Hrvatskom je loš u tom dijelu. Ali mi ćemo i dalje držati na suspenziji ugovora o slobodnoj trgovini koji je bio jedini ugovor za kojega ja znam, a koji je potpisan na način da smo išli na jedan povoljniji odnos prema određenoj državi, dali joj potpunu liberalizaciju, a zadržali određene ja bih rekao carine sa bosanske strane. Nažalost to nas upozorava da i mi ovdje u našem Parlamentu trebamo razmisliti i dati određene ako to slobodno nazovem prijedloge, zahtjeve prema i hrvatskoj Vladi da u ovom slobodno kažem ugroženom sektoru vodi više računa. Ako se potpuno liberalizira trgovina sa zemljama nove CEFTA-e 2006. doći će do velikog poremećaja u uvozu gotovo svih poljoprivrednih proizvoda, u manjoj mjeri da ako prehrambeni proizvod. Najveća opasnost za domaću proizvodnju prijeti od uvoza sljedećih proizvoda, što je naša studija pokazala, pšenice, pšeničnog brašna i stočnog ječma iz Srbije i Crne Gore, goveđeg mesa iz Srbije i Crne Gore, peradarskog mesa iz Makedonije, janjetine iz Makedonije, mlijeka i tradicionalnih mliječnih prerađevina iz Srbije, jaja iz Makedonije, meda iz Makedonije i iz Srbije i Crne Gore, gotovo svih vrsta kontinentalnog voća iz Srbije i Crne Gore, stolnog grožđa, lubenica, breskvi, agruma iz Makedonije, gotovo svih vrsta povrća iz Makedonije, graška, mahuna i paprika iz Srbije i Crne Gore, vinskog grožđa i vina iz Makedonije. Reći ću vam samo jedan primjer koji plastično pokazuje situaciju. Vi možete danas naručiti pun brod vina, što znači kontigent vina koji stiže u Split, franko cijena 4 kuna. Pitajte bilo kojega našega vinograda što on može u toj situaciji učiniti i što se događa kada takve cisterne dođu na podređeno područje i koji je to negativan, izrazito negativan efekt u tom dijelu. Moram još napomenuti ovdje, s obzirom da mi je vrijeme prekratko jedan bitan segment o kojemu možda nismo dovoljno rekli. Mi moramo znati da u svim ovim zemljama nisu isti uvjeti vezano uz izbijanje većeg broja zaraznih bolesti. Nažalost mnoge od tih država nisu članice svjetskih organizacija, ovdje prvenstveno mislim na OER, Svjetski veterinarsku organizaciju, a ni mnogih drugih. Vi znate koje probleme imamo sa svinjskom kugom, sa slinavkom, sa šapom, sa Q groznicom, bolešću plavog jezika. Mi se sada otvaramo u jednom dijelu, a mogućnost koje će biti nažalost su nesagledive. Mi smo na neodređeni način dizali naše institucije. Reći ću samo primjer neutralnog laboratorija za mlijeko sa kojim se možemo ponositi, ni Slovenija evo ni neke druge države koje su članice Europske unije nemaju tako, a znamo kakva je situacija sa takvim institucijama vezano uz neke druge države. U Bosni i Hercegovini niti ne razmišljaju o laboratoriju za DSET, tj. za testiranje na kravlje ludilo, itd. Mislim da su uvjeti nejednaki. Ako ćemo mi morati čekati njih onda je ovo loš potez i HSS takvu ratifikaciju ne može podržati. Hvala. U ime kluba PGS-a, SBHS-a, MDS-a, uvaženi zastupnik Nikola Ivaniš. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. U ime Kluba zastupnika regionalnih stranaka uključujemo se u raspravu o ovom multilateralnom sporazumu i želimo kazati da iz našeg kuta gledanja za Hrvatsku nema drugog puta nego li što je i prisustvovanje i ulazak u srednjeeuropski ugovor iliti u tu novu CEFTA-u iz jednostavnog razloga što mi smatramo i držimo da je to jedna od etapa na putu u Europsku uniju. Ukoliko Hrvatska želi ući u Europsku uniju onda neovisno o svim problemima koje će za naše, za neke dijelove našeg unutrašnjeg gospodarstva donositi integracije bilo u srednjeeuropskom prostoru, bilo sutra u Europskoj uniji nema alternative. Jednostavno pojednostavljeno rečeno držimo da se živjeti mora, raditi se mora, trgovati se mora, a ako se hoće uspješno trgovati mora se raditi bolje nego što se sada radi i u pojedinim dijelovima svoga rada i svog unutarnjeg gospodarstva biti takav da se može ići i pratiti utakmicu koja nije na tržištu ni malo laka, ali jednostavno ona je takva kakva jeste. Mi držimo da je sasvim jasno da trenutno jedino tržište na kome mi imamo suficit i na kome sutra možemo imati suficit jeste upravo ovo srednjeeuropsko tržište. Nećemo mi suficit napraviti poslujući u Skandinaviji niti u Beneluxu. Ili ćemo do toga morati sačekati godine i desetljeća. Međutim ovo gdje sad imamo suficit koji je izražen ovim brojkama o kojima je rečeno može rasti iz jednostavnog razloga što imamo prednost u organizaciji gospodarstva ovakvog kakvog je, slabog i traljavog, u odnosu na one s kojima kroz ovo bilateralne sporazume pretvaramo u multilateralni, ustvari sankcioniramo jedno stanje koje već postoji. Ove političke aluzije koje se spominju u vezi ovoga, o tome bismo nekoliko jednostavnih riječi rekli. Mislim da mi živimo tu gdje živimo, na jugoistočnom dijelu Europe, na Balkanu mi nismo birali naše susjede, ali isto tako ni susjedi nisu birali nas i to nam je nekako zajednička karakteristika. I bez obzira što nas dobro i loše veže iz prošlosti definitivno je da do punopravnog članstva i građanskog prava u Europi možemo doći preko ovih oblika gospodarskog integriranja i da tu nema nikakve alternative. Možda bi povodom ove rasprave trebalo reći da je jedna narodna poslovnica primjenjiva i u ovom slučaju. Nije narod za badava rekao da je nekad dobro biti prvi na selu nego zadnji u gradu. I zbog toga bismo mi ovako htjeli reći, bez namjere da nekom držimo predavanja, nije loše na određenom prostoru biti gospodarski lider i s time možda stvarati akumulaciju kojom to gospodarstvo može i dalje i bilje konsolidirati nego li ostati izvan toga i biti u nekom zamišljenom gradu zadnji. Zbog toga mi mislimo da je neminovnost ova ratifikacija, kao što je i neminovnost, liberalizacija ukupnog poslovanja među zemljama koje danas postoje na jugoistoku Europe. Naravno, držimo da je naš pravi i konačni cilj da između 2009. i 2011. uđemo u Europsku uniju i da ovo bude etapa ili faza. Ali upravo težina rasprava o ovome o čemu danas govorimo govori koliko je ustvari ono što moramo učiniti do ulaska u Europsku uniju ustvari teško. Prilagodbe Europske unije, prilagodbe nas Europskoj uniji neće biti ni malo lake i zbog toga period od 2 do 4 godine koji slijedi za nas je sigurno veoma težak. Mislimo da se ovdje radi o gospodarskom, poslovnom i trgovačkom sporazumu, ne o političkome i mislimo da je stvarnost ta da ga Republika Hrvatska odnosno ovaj Parlament u ime Republike Hrvatske mora ratificirati naglašavajući sve obaveze koje za nas sada suočene sa ovim ugovorom proizlaze ako iole mislimo da imamo šanse da se u dvije do četiri godine adaptiramo pa i promijenimo u svemu u čemu trebamo da bismo postali stvarni dio zajednice europskih naroda između 2009. i 2011. I zbog toga mi ovo podržavamo i nemamo oko toga nikakvih dilema. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Kluba HNS-a uvaženi zastupnik Jozo Radoš.

Gospodine potpredsjedniče, gospođo koja niste na popisu osoba koje trebaju braniti ovaj dokument pa onda ne bi po našim pravilnicima ni mogli sjediti tu gdje sjedite, prema tome ne znam koje je vaše ime i kolegice i kolege. Dakle ovaj dokument je nešto što je kontinuitet jedne politike koja je počela relativno davno i u tom smislu naravno da Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke će podržati ovaj zakon odnosno ovaj ugovor. Ali se nije se loše pripomenuti toga da, da je kojim slučajem malo drugačiji raspored političkih grupacija u vlasti i opoziciji bilo bi ovdje govora o zapadnom Balkanu. Uvođenju Republike Hrvatske u neke stare preživjele asocijacije i tako dalje i tako dalje. što, kao što smo svjedoci na sreću nema. Jer to je više-manje prazna priča. O tome nema niti govora i puno je naravno tu važniji sadržaj što znači ovaj dokument, što znači taj ugovor nego političke diskvalifikacije kojih se bojimo i plašimo naciju kada smo u opoziciji, a kada smo u vlasti onda ih prihvaćamo. Ponajprije stvarno gledano ovo nije CEFTA. To je sporazum o zajedničkom tržištu zemalja više-manje jugoistočne Europe ili kako to Europa zove zapadnoga Balkana što god mi o tome mislili. Jedina zemlja koja je jednim svojim dijelom srednjoeuropska zemlja to je Hrvatska. To bi se možda još moglo reći za Srbiju s obzirom na njene sjeverne dijelove, ali se ne može reći niti za Bosnu i Hercegovinu niti za Kosovo koje još nije država niti za Albaniju, a pogotovo ne za Moldovu i Makedoniju da su one srednjoeuropske zemlje, a ipak se ovaj ugovor zove CEFTA odnosno centralni European Free Trade Agreement. Ali kažem puno je važniji sadržaj ovoga dokumenta nego što je, nego što je simbolika koja se onda kao što smo imali prilike vidjeti zna politički koristiti kad nekome treba, a kad ne treba onda se ta simbolika zaboravlja. Dakle ovo je ugovor koji povezuje osam članica. To nije dakle bivša, bivši zapadni Balkan koji uključuje 6 plus 1 minus 1. Ovaj ugovor uključuje još plus 2. Dvije zemlje članice. Odnosno jedna je potencijalna zemlja Kosovo, dakle … /Govornik se ne razumije./ … ovoga časa i drugo je Moldavija koja pogotovo ne spada u srednjeeuropske, Ali radi se svakako o ono, jednom kontinuitetu politike jer mi ovdje zapravo jednim dijelom zapravo samo potvrđujemo već zatečeno stanje. Republika Hrvatska je sa ovim zemljama o kojima je ovdje riječ sa većinom njih imala potpisane dvostrane ugovore o slobodnoj trgovini. Prema tome ovaj zajednički ugovor samo je produženje tih ugovornih odnosa o slobodnoj trgovini koji su bili potpisani prije sa nešto malo radikalnijim tempom smanjivanja raznih vrsta pogodnosti za trgovanje. Osim toga ovaj se ugovor oslanja na Međunarodnu trgovinsku organizaciju, Svjetsku trgovinsku organizaciju koje je Republika Hrvatska član. Koje je Republika Hrvatska željela biti član, to nam je bila jedna od važnih naših politika u devedesetim godinama. I naravno na … /Govornik se ne razumije./ … kao njegov, kao instrument Svjetske trgovinske organizacije. Prema tome ni u tom sadržajnom smislu ovdje nema ničega posebno novoga. Ali ipak je važno napomenuti ovo nije nevažan ugovor bez obzira što je to kontinuitet dosadašnjih politika više vlada Republike Hrvatske da prema ovom ugovoru do 31.12.2008. godine će se snižavati, a onda toga datuma i ukinuti sve carine za industrijske proizvode. Ta činjenica će sigurno pogoditi jedan dio naše industrije odnosno industrija tih zemalja. Druga činjenica je smanjivanje i ukidanje uvoznih carina i za poljoprivredne proizvode. Doduše ne tom dinamikom do 31.12.2008. godine ali relativno brzo uz naravno zabranu dizanja posebnih monopolnih i zaštitnih pozicija odnosno mehanizama koji sada postoje. To su dakle stvari koje nisu baš tako bezazlene i Republika Hrvatska dakle mora na taj aspekt aspekt misliti i pokušati naravno zaštititi naše nacionalne interese. Ovaj ugovor iskoristiti a ne ga se bojati kao što smo malo prije od kolega iz HSS-a, nadam se u dobroj vjeri imali prilike čuti šta bi to mogla biti ugroza naše pozicije. Trebalo bi vidjeti naravno i koje su prednosti Republike Hrvatske jer ovdje se dakle osim ukidanja svih izvoznih subvencija za poljoprivredne proizvodnje i za Republiku Hrvatsku i za svih ovih preostalih 7 zemalja, radi i o ukidanju tehničkih prepreka u trgovini, a to je još viša razina integracija i slobodne trgovine nego što je samo carinska politika. I koje su sad prednosti Republike Hrvatske koje bi ona ovu situaciju mogla iskoristiti da zauzme lidersku poziciju u trgovini ovdje u regiji i tako se naravno i ojača ali jednako tako i ojača i svoju poziciju prema Europskoj uniji. S tim naravno što treba reći da se mi ne smijemo orijentirati samo na ova tržišta. Nama je danas na tim tržištima lakše nego što nam je na tržištima Europske unije. Lakše ćemo se zadržati i proširiti svoju snagu i prisutnost na tim tržištima. Ali ne treba zaboraviti da naša konačna ambicija je je da nađemo svoje mjesto na tržištu Europske unije, a ne na tržištu, samo na tržištu ovih zemalja o kojima je ovdje riječ bez obzira što će one za, ne znam, 5 ili 10 godina također biti članice Europske unije. U tom smislu mi imamo stanovite i ne male prednosti koje bi prednosti trebalo iskoristiti. To je sigurno razvijenija proizvodnja u nizu segmenata koji se ovdje spominju. Viša razina pravne regulacije, zatečena razina zbog više razine prilagođenosti naših zakona zakonima Europske unije, a ovaj ugovor je samo jedan korak na putu ovih svih zemalja prema Europskoj uniji i sadrži mnoge elemente onoga što sadrži primjerice Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Prema tome, Hrvatska je tu u prednosti i naravno izgrađene institucije koje omogućavaju slobodnu trgovinu što naravno druge zemlje u toj mjeri u kojoj to Republika Hrvatska nema. Prema tome, u tom smislu bi mogli biti i zemlja uzor, ali i jednako tako i zemlja koja te svoje trenutačne, zatečene prednosti, situaciju da je na višem stupnju razvoja, izgrađenosti sustava treba iskoristiti da ojača svoju poziciju i u odnosu prema tim zemljama, a njima pomogne da i te zemlje što je moguće prije također dosegnu ovu razinu koju je dosegla Republika Hrvatska, odnosno onu razinu kojima i one deklarativno teže, a to je razina slobodne trgovine koja je danas postojeća u Europskoj uniji. Ali ima i poteškoća, ima i nepogodnosti koje će Republika Hrvatska, sa kojima će biti suočena ostvarivanjem ovoga sporazuma. Te zemlje imaju niži standard, imaju nižu plaću i imaju prema tome nižu cijenu proizvoda koji će onda samim time po toj činjenici biti konkurencija hrvatskim proizvodima i na to treba misliti. O tome je naravno govorio ovdje kolega Pankretić prije mene. Ali naravno ne treba misliti na tu negativnu ili samo na nepogodnu činjenicu ovoga sporazuma, nego i na ove stvari pozitivne o kojima sam govorio. I drugi negativni aspekt koji ja imam na pameti je opasnost od raznih nepravilnosti koji se u trgovinskim kontaktima sa tim zemljama mogu pojaviti. Te zemlje nemaju izrađene mehanizme izbjegavanja monopola, protu zakonitih ili protu ugovornih subvencija. Postoji mogućnost izigravanja ugovornih odredbi sve naravno na trgovinsku, komercijalnu štetu Republike Hrvatske zato što ti mehanizmi u tim zemljama nisu do te mjere izrađeni ni kontrolirani kao u Republici Hrvatskoj. Na to treba obratiti pozornost. I zato joj zajednički odbor koji će, koji je ovim ugovorom predviđen, koji će pratiti njegovo provođenje treba shvatiti ozbiljno. U tom odboru trebaju biti ljudi koji će pratiti da ne dolazi do narušavanja ugovornih odredbi koje bi mogle biti na štetu Republike Hrvatske. Dakle, to je priroda ovoga posla. Ja ne govorim o bilo kakovim namjernim ili nenamjernim pokušajima. Ali ako ne poštujete, nemate mehanizme zaštite od monopola, kontrole subvencija itd. onda je moguće da neki poljoprivredni proizvodi pogotovo oni budu u nekom režimu koji će Republiku Hrvatsku učiniti dodatno nekonkurentnom u trgovini sa tim zemljama i na to treba obratiti pozornost. I to je dakle ono što je sukus ovoga ugovora. Dakle, on je samo na tragu kompletne gospodarske vanjsko-trgovinske integracijske politike Republike Hrvatske u zadnjih desetak godina. Drago mi je da ovdje je izostao sasvim nepotreban politički zapravo opterećujući kontekst, makar bi se naravno o tome govorilo i bojim se da time nismo izišli iz tog vremena, nego je to samo sticaj okolnosti tko je danas na vlasti, tko je u opoziciji. I ono što je najvažnije, ovaj ugovor treba iskoristiti da Republika Hrvatska bude lider, regionalni lider u segmentu gospodarstva i tako ojača svoju gospodarsku poziciju, omogući svojim susjedima da prije dosegnu razinu jer nije naš interes da oni budu nerazvijeni, nego da mi budemo razvijeniji od njih i na kraju da na takav način Republika Hrvatska ojača svoju poziciju u svom odnosu prema Ako put budemo to na takav način promatrali i znali iskoristiti ove prednosti koje ovdje stoje, koje se omogućavaju, a naravno blokirati nepovoljnosti koje iz tog ugovora proizlaze onda će taj ugovor donijeti dodatnu štetu za ukupne gospodarske i vanjsko-političke interese Republike Hrvatske i to je razlog zašto ga Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržava. Hvala. Darko (HDZ)** Da pojasnim i da vam predstavim. Ja sam jednom gospođu Tatjanu Kesić-Šabić predstavio kao državnu tajnicu u Ministarstvu gospodarstva i poduzetništva. Ona ima potpuno pravo i po Poslovniku ovdje sjediti, odgovarati na vaša pitanja, a iz tehničkih razloga odnosno pogreške nije upisana kao legalna predstavnica predlagatelja. Ja sam to rekao na početku ove točke, pa evo da vam ponovim. Dakle, Tatjana Kesić-Šabić, državna tajnica. Klub HSP-a uvaženi zastupnik Tonči Tadić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici, poštovana gospođo. Rasprave koje se čuju danas tijekom raspravljanja o ovom Ugovoru o CEFT-i podsjeća me na sve ono što smo čuli prije tri, četiri godine kada se ovdje raspravljalo o nekim drugim trgovinskim sporazumima, a još me više podsjećaju na rasprave koje smo čuli 2000. i 2001. kada se pristupalo WTO-u i kada se ratificirao Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Zašto to govorim? Iz dva razloga. Prvo zato što se i onda kao i sada tvrdilo da posljedice neće biti dramatične makar nitko nije priložio nikakvu simulaciju što će se zapravo događati. Mi pak znamo kako stvari idu nakon ulaske Hrvatske u WTO i kako stvari idu nakon ulaska Hrvatske u režim trgovine koji definira Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a to je da nam godinu za godinom raste uvoz hrane, odnosno da smo godinu za godinom u sve nepovoljnijoj vanjsko-trgovinskoj bilanci. S druge strane te rasprave su onda podsjećale da ako ratificiramo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i uđemo u sustav WTO-a onda ćemo vrlo brzo, praktično za par mjeseci biti pred vratima Europske unije. Naravno o tome nema ni govora, nego će Hrvatska ući u Uniju onim tempom koji Unija sama misli da bi trebala ući. To sve skupa želim reći zato jer dok je kod Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju se radilo o sporazumu jedne dobro uređene trgovinske i gospodarske zajednice Europske unije sa zemljom koja želi biti član te iste asocijacije i koja pristaje na sve moguće norme ponašanja, dok smo dakle imali sporazum između Hrvatske koja teži europskim normama ponašanja i Europskoj uniji gdje ona već žive, ovdje imamo sporazum o slobodnoj trgovini između Hrvatske koja je sada na korak od ulaska u Uniju i zemalja koja o tome mogu samo sanjati. I to još bar desetljeće. Štoviše, kod njih ni jedan od tih mehanizama koji je kod nas eto postao normalan još nisu ni u teoriji zaživjeli, nisu niti primijenjeni u zakonodavstvu, niti se provode. I tu rastu naši strahovi u cijeloj ovoj priči, odnosno naša upozorenja kud ovo sve skoro može završiti. Dakle da je stvaranje ove nove CEFTA-e koja obuhvaća zemlje bivše SFRJ minus Slovenija plus Albanija i Moldova, da je to stvaranje išlo onim putem koji je Hrvatska potpisivala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a to je gospodo prvo svi u WTO, svi pristati na istu razinu zakonodavstva koja regulira ova ova pitanja koja se pokrivaju ovim Sporazumom o slobodnoj trgovini, svi dakle dovesti svoje regulatorne okvire na istu razinu i onda stvarati ovakav sporazum možda naše bojazni ne bi bile takve. Međutim, očito je da se stvari ne odvijaju na taj način, da jedna mjerila vrijede za Hrvatsku, naravno jer smo u procesu pregovora sa Europskom unijom, a druga mjerila će vrijediti za one koji su ovdje uvedeni, primjerice Albanija, Srbija ili Moldova. Dakle radi se o tome što te zemlje naravno, te uvjete i taj način ponašanja u vanjskoj trgovini neće najvjerojatnije poštivati. Moji prethodnici su govorili baš zato i o mogućnosti da se raznim skrivenim subvencijama zapravo održavaju de facto monopoli u tim zemljama. Ono što ovdje moram upozoriti jest pitanje adekvatne kontrole proizvoda. Tko nam jamči da će doista ti proizvodi biti na razini onoga što Hrvatska traži od svojih proizvođača, a ovdje vjerujemo na riječ. Ponavljam na zemljama u kojima standardi nisu na onoj razini koji su u Hrvatskoj koja je pred ulaskom u Europsku uniju. Druga stvar je naravno neizbježni politički okvir. Oprostite ali ja ga moram spomenuti. Ovaj sporazum zamjenjuje niz bilateralnih trgovinskih sporazuma sa jednim okvirnim sporazumom, sa jednim paketom kojim tretira ovo cijelo područje. I naravno da to vodi na jednu ekonomsku asocijaciju koja ima svoja pravila, koja ukalupljuje to sve skupa u jedan paket. Taj paketni pristup omiljen je očito ljudima u Europskoj uniji i naravno da taj paketni pristup eurobirokrati pokušavaju nametnuti hrvatskoj Vladi. Ali nije jasno zašto ona na to sve skupa pristaje i to sve pod egidom da će nam to ubrzati ulazak u Europsku uniju. Oprostit ćete ulazak u Europsku uniju ovisi o vrzini i kvaliteti pregovora i o implementaciji onoga što je ispregovarano u naše zakonodavstvo. A ne o sklapanju sporazuma kao što je ovaj koji veze nema sa Acquis Comunittaire, nego se radi naprosto o pristanku na određene modele rješavanja gospodarskih i političkih pitanja u ovom dijelu Europe. Naravno, postoje i oni kažu dobro, u ovom slučaju se Hrvatska može nametnuti kao lider na ovom tržištu i mi možemo iskoristit pogodnosti koje nam se tu pružaju. budimo realni, Hrvatska je sa svim dosadašnjim sporazumima o slobodnoj trgovini u pravilu ostvarivala samo negativnu vanjsku trgovinsku bilancu. Dakle što više sporazuma o slobodnoj trgovini imamo to nam je do sada uvijek bila sve negativnija vanjsko-trgovinska bilanca. Daj Bože kad bi bilo suprotno, kad bi se dakle radilo na način da kontroliramo ta tržišta i da tu dominiramo. Ali to je gotovo nemoguće. Jer na tim tržištima dominiraju zemlje koje su ekonomski daleko jače od nas. Dakle jedina gospodarska prednost, jedini razlog ulaska u ovaj režim jest to da se Hrvatska sa svojom proizvodnjom nametne na tim tržištima, ali taj razlog koliko god bio plemenit nažalost potpuno je nerealan i nemoguće ga je ostvariti. A svi drugi razlozi stoje, a to je da ulazimo u asocijaciju gdje će biti gotovo nemoguće kontrolirati kvalitetu proizvoda i poštivanje europskih normi u vanjskoj trgovini na koje je Hrvatska davno pristala ulaskom u WTO i potpisivanjem Sporazuma i stabilizaciji i pridruživanju. Iz svih tih razloga izražavam najdublju zabrinutost našeg kluba u vezi ovog sporazuma. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Poštovani gospodine dopredsjedniče, poštovana državna tajnice, koja je tu s nama i koja nas pozorno sluša iako velim tehničkom greškom nije napisana, mi se veselimo da je tu. moram priznati da, evo na našu žalost mi nismo ni Norveška, ni Švicarska, ni Island da možemo živjeti sami, da možemo živjeti bez Europske unije iako i njihovi predstavnici i delegacije njihove kad su ovdje bile također su rekle da bi bilo vrlo interesantno ući u Europsku uniju, ali jednostavno na referendumu to ne prolazi. Jer jedni imaju, Island ima ribu, Švicarska ima banke, Norveška ima naftu i sl. Prema tome mi smo prisiljeni ipak održavati vezu sa susjednim zemljama. … /Upadica se Dobro. Normalno da je s druge strane i CEFTA bila atraktivnija dok su stvarno bile zemlje koje su bliže srednjoj Europi nego sad, ove su malo ipak južnije. Ali nedvojbeno je da će se u to ići. Naime ugovor je, samo malo, ugovor je već ipak ja mislim u svim svojim detaljima dogovoren. Zatim svega nekoliko zemalja još treba ratificirati taj ugovor. Među njima je evo i Hrvatska. Ali kao što je evo kolega Pankretić rekao i Bosna i Hercegovina čijim smo odborom imali ovako dosta mogao bih reći i neugodne razgovore uz prijetnju da oni neće ratificirati ugovor, da će jednostrano ukinuti sve ugovore pa i Ugovor o slobodnoj trgovini ako mi ne pristanemo na carinsku stopu za njihove proizvode 0, a za naše proizvode koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu da bi se carina digla onoliko koliko njima odgovara. Prema tome, mislim da će biti još problema vjerojatno oko prihvaćanja, ali mislim da je CEFTA u ovakvom obliku uglavnom dogovorena. Za nas bi možda bilo interesantno da uđe i Ukrajina kao veliko tržište, ali je pitanje zapravo do koje mjere se mi možemo prilagoditi ovom sadašnjem tržištu. Ako pitamo naše poduzetnike, ja znam iz ovog mog područja, dakle iz mog grada, već je čitav niz njih davno već otvorilo predstavništvo u Sarajevu, u Beogradu za svoje, izvoze svoje proizvode, rade poslove. Ulaganja su išla i bez ovog ugovora. Ali ovaj ugovor ipak je trebao i neke stvari definirati. Ako pogledamo ciljeve koji su napisani ovdje u prijedlogu ugovora, oni su vrlo interesantni i mislim da pokrivaju sve ono što bi trebalo biti a stvar je jasno pregovarača bila koliko ćemo mi ovdje biti zastupljeni. Dakle stranke će uspostaviti i održavati stabilne, povoljne i transparentne uvjete za ulagače iz drugih stranaka koji ulažu i žele ulagati na njihovom području. ćemo mi dozvoliti ulaganja do te mjere, ali tu smo mi u prednosti, jer zapravo mi sada idemo sa ulaganjima u njihovo područje i sigurno da ta ulaganja su se pokazala za sada vrlo dobra, korisna. Zatim normalno da treba u ovom ugovoru također piše da treba u skladu sa svojim zakonima i propisima osigurati potrebne dozvole administrativno ovlaštenje u vezi s takvim ulaganjima. Dakle za ulagače iz područja, iz drugih područja, a također tu trebamo iskoristiti mi priliku kada budemo ulagali u drugim zemljama, da nam osiguraju a ne zakoče ulaganja. Jasno da je riječ i o razmjeni informacija i sl. Ovo CEFTA bi trebala zapravo stvarno kao što su kolege istaknuli, homogenizirati gospodarski prostor, regulirati uvjete međusobne trgovine, jasno carinske stope, državne potpore, regulirati različita plaćanja, transparentnost zakona i ugovora i područje područje javne nabave. Koliko ćemo mi od toga iskoristiti jasno ovisi o nama samima. Treba se zaštiti koliko je moguće povećanom proizvodnjom pa i povećanim ulaganjima konačno i potpore će se postepeno ukidati, ali još dok su ovdje treba ih maksimalizirati da bi zapravo i naši prije svega poljoprivrednici bili ipak spremni za prihvat i jeftinije robe, recimo jeftinog vina ne znam iz Makedonije, Moldavije i sl. Moldavije i sl. Evo zahvaljujem, vidim da su kolege već nestrpljivi da ova rasprava prekine, pa od mene toliko. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Valter Poropat. Oprostite, replika. Pardon. Replika, uvaženi zastupnik Pankretić. **Pankretić, Božidar (HSS)** Samo jedna misao ne toliko, uvaženi kolega Markovinović govorio o određenoj regulaciji. Ono što mene zabrinjava u ovom dijelu ja bih reako su jednostrani potezi koje smo sada osjetili najdirektnije primjerice od Srbije i od Bosne i Hercegovine. Od Srbije na totalnoj zabrani vezano uz naftne derivate na šteti koja po nekim procjenama je 50 milijuna dolara, na uvođenju trošarina, na izvoz cigareta koji je naš jedan od najvećih izvoznih proizvoda, na njihovo jasno govorenje mi imamo obvezu prema svojim ulagačima i prema multinacionalnim kompanijama i mi moramo štititi svoje tržište jer ono mora biti monopol do određenog vremena. S druge strane situacija sa Bosnom i Hercegovinom gdje se suspendira ono što njima na određeni način kaže da im pravi problem, gdje oni nemaju nikakvih mjerila nego ja bih rekao jednostavnom odlukom. Mislim da u tom dijelu Hrvatska ne može samo prihvatiti. Mi dvije godine trpimo određenu štetu. Šteta će vrlo brzo dostići cca 100 milijuna dolara, mislim procjenjuju. Možda ako ne odgovorimo na neki način. Ja nisam osobno za ucjene, ali sam i za jasno upozorenje. Ono što smo mi, na žalost evo i kolega Markovinović je to spomenuo, slušali na odboru gdje je bilo rečeno mi ćemo raskinuti sve, nas ne interesira rekao bih nije na parlamentarcima da tako govore, ali to dolazi iz Bosne i Hercegovine, mislim da to nama nije dobro. Nama je interesantno s obzirom na ono što imamo u suficitu. Jasno je da mi moramo biti tu obzirni prema nekim odnosima, ali ne smijemo trpit štetu i ja mislim da hrvatska Vlada mora tu poduzeti određene mjere, mora skrenuti pozornost da se ne može u međunarodnim odnosima na taj način ponašati. Prihvatite ono što vam je lijepo, dobro za vas, a ono što vam se ne sviđa o.k. to nećemo provoditi, to ne prolazi. To nije ozbiljno i mi sa takvim zemljama ako oni misle takvi biti onda nam ne treba nikakve CEFTA-e niti bilo kakvi sporazumi. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Valter Poropat. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolegice i kolege zastupnici, uvažena državna tajnice. Osobno podržavam ovaj prijedlog zakona, a koja god Vlada bila ovaj Ugovor u izmjeni i dopuni i pristupanju srednjeeuropskom Ugovoru o slobodnoj trgovini morala bi po mom mišljenju prihvatiti. Zašto to govorim? Pa ako pogledamo oko sebe s pravom se možemo zapitati kakva nam je sudbina. Hrvatska još uvijek ne može u Europsku uniju, ali zato može u CEFTA-u, a CEFTA je sjetimo se, svim našim susjedima koji su danas članovi Europske unije, bila prva stepenica ka Nakon ratifikacije ugovora CEFTA-u će činiti Republika Hrvatska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Kosovo, Makedonija i Moldava. Potpisivanje ovog sporazuma je ustvari liberalizacija tržišta s čime će Republika Hrvatska profitirati jer je Republika Hrvatska realno gledano lider na ovim prostorima i tu svoju poziciju treba iskoristiti. Da, carine će nestati, ali će protok robe itekako porasti i samim time će priliv u proračun narasti. Zanimljivo je da su najveće investicije hrvatskih tvrtki u ovom trenutku u Srbiji. Trenutak koji je nastao kod izglasavanja predsjednika parlamenta Srbije u prošlom tjednu, naravno da je bio šok za sve ulagače u Srbiju, međutim vidite i Srbi su našli načina kako da taj problem riješe. Dakle moram reći da bi ulaganje u Srbiju bila od strane Republike Hrvatske još veća da je Srbija to dozvolila. Spomenuti ću samo primjer TDR-a kojemu nije jednostavno dato da uđe na tržište duhana u Republiku Srbiju. Potvrđivanjem ovog ugovora siguran sam da će se smanjiti šverc, a i cijene proizvoda će se stabilizirati. Provođenje ovog ugovora je prilika da se ovi prostori konačno bolje razumiju, bolje gospodarski i prometno povežu, bolje turistički vrednuju, bolje upoznaju i konačno ovi sporazumi najbolje liječe rane i frustracije. Točno je što je rekao Damir Kajin, uniju se može gledati i kao na champion … na ligu prvaka. Znate da nećete još neko vrijeme osvojiti KUP, ali znate i to da je bolje igrati u toj ligi nego biti izvan nje. Kad govorimo o ciljevima ovog ugovora, a oni su ujediniti u jedan ugovor postojeću razinu liberalizacije trgovine ostvarenu kroz mrežu dvostranih ugovora o slobodnoj trgovini već sklopljenih između stranaka, dalje poboljšati uvjete za poticanje ulaganja uključujući izravna strana ulaganja, proširiti trgovinu roba i usluga te jačati ulaganja poštenim, jasnim i i utemeljenim pravilima, otkloniti prepreke te poremećaj trgovine i olakšati kretanje roba na tranzitu te kretanje roba i usluga između područja stranaka itd., itd. Onda u svakom slučaju ovaj Zakon treba podržati i ja ću isto tako to učiniti. Hvala lijepa. **Šeks,